Da biste strateški razmišljali o tome kuda država ide, kako treba da se vode resori, normalno je da ćete da zamislite u ministarstvu i u državnoj upravi kako to treba da funkcioniše od jednog do drugog ministarstva.Ovo je iskorišćena prilika, odnosno gospodin Martinović je želeći da uvede dva nova ministarstva zbog rasporeda budućih koalicionih fotelja, promeni ono što je mislio da nedostaje u već važećem Zakonu o ministarstvima i konkretno se ovaj član, na koji smo mi podneli amandman odnosi na Ministarstvo za rudarstvo i energetiku. Mi smo protiv toga jer smatramo da svako novo davanje ovlašćenja je potpuno bespotrebno i za ovo ministarstvo, i način da se uopšte na bilo koji način gomila državna uprava i da ona bude preglomazna, nije dobro za državu.Ono što će na žalost biti i u Vladi premijera kojeg ćete da izglasate, u to sam apsolutno sigurna, je ta neusaglašenost rada ministarstva sa stvarnim potrebama građana. U ovom slučaju, ako ste već hteli svi vi iz većinske koalicije da intervenišete baš u ovom članu zakona, kao i u drugima, bolje je bilo da ste se više u okviru ovog ministarstva bavili inspekcijskim nadzorom kada su u pitanju srpski rudnici. Vi vrlo dobro znate da u mnogim rudnicima u Srbiji, a među rudarima ima i pripadnica nežnijeg pola, dakle mnogo žena, koje rade jer ih je muka na to naterala kao rudari, da je veći inspekcijski nadzor, jer oprema sa kojom se radi u pojedinim srpskim rudnicima je, verovali ili ne, iz 1939. godine.Uopšte ovakav način i na brzinu sklepane izmene zakona ne vode ničemu, već samo govore o tome da ćete neki sledeći put, ali ja verujem da vi to više nećete biti u prilici posle sledećih izbora, da menjate i ovaj zakon i da kažete, pošto je ovo peti put od 2014. godine, nije dobro i onda sada moramo da promenimo još nešto u nekom ministarstvu. **Vladimir Marinković** Hvala, koleginice Jovanović.Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite.

Zahvaljujem predsedavajući.Moje kolege i ja iz kluba samostalnih poslanika ne možemo da podržimo ovaj član predloženog zakona iz više razloga i zato ćemo tražiti da se briše, zato što on praktično predviđa da se kadrovanje i nadzor u javnim preduzećima, koja se bave elektroprivredom i prirodnim gasom, odnosno EPS i „Srbijagas“, iz Ministarstva

u obrazloženju je predlagač naveo jednu notornu neistinu, ali nije problem što je ona notorna, nego što je ona ozbiljna neistina i netačna tvrdnja. Citiram, kaže da je ova izmena potrebna radi usaglašavanja sa standardima EU. To naprosto nije tačno. Apelovaću ovde na kolege iz poslaničke većine da izgovore za svoje koalicione trgovine i pogodbe ne stavljaju iza kulisa EU i iza harmonizacije propisa sa EU, zato što to šteti i evropskom putu Republike Srbije, pa i vama samima kao većini, jer je naprosto netačno da EU uopšte zanima kako se organizuje ili reorganizuje Vlada Republike Srbije, koje su nadležnosti u kojim ministarstvima. To zaista EU ne zanima, niti njene organe. To znaju svi koji se ovom oblašću bave.Ali, ja pouzdano znam šta zanima zanima EU, i što se tiče npr. ovog člana, a mi te odgovore nismo dobili, niti bilo kakve bar mini izveštaje, i upravo se tiču javnih preduzeća, ovako ozbiljnih kao što su EPS i „Srbijagas“. Pouzdano znam da EU zanima šta se dešava sa reformama ovih javnih preduzeća, i to bih postavila kao otvoreno pitanje predlagaču, ili bilo kome ko ima odgovor na ovo pitanje jako važno, jer sam ja tek nedavno i to iz medija saznala da u Vladi Republike Srbije postoji npr. državni sekretar koji je zadužen za reformu javnih preduzeća. Saznala sam da se on zove Dragan Stevanović Boske, da su ga u medijima okarakterisali kao najskupljeg konobara iz Surdulice, da je upravo zadužen… **Vladimir Marinković** Koleginice, ovo nema smisla.

Dakle, ne znam šta je uvreda u iznošenju imena i prezimena državnog sekretara i njegovog radnog iskustva pre nego što je postao državni sekretar za reformu javnih preduzeća. Ja ne znam za koga je to uvreda, za vas ili za nekog drugo, to možemo da čujemo. Ja te odgovore upravo i tražim i tražim da čujem šta je ovo lice, koje je sada državni sekretar za reformu javnih preduzeća, dakle, za EPS i „Srbijagas“, koji se direktno tiču ovog člana, učinilo na reformi javnih preduzeća. To ne zanima samo mene, nego upravo i EU i zato je ovo jako važno. Hvala. **Vladimir

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, obaveza je svih narodnih poslanika da čuvaju dostojanstvo Narodne skupštine, s time u vezi i ja sam se javio, pošto su nečuvene uvrede

grubo je vređan državni sekretar, i preko te uvrede gospodine predsedavajući niste trebali lako preći, bez obzira što je ta uvreda došla od poslanika koji često menja stranke, lidere itd. To je već njen problem. Ali, uvreda koja je upućena državnom sekretaru je nečuvena u ovom parlamentu. Rekla je da se radi o Draganu Stevanoviću, zvanom Boske, rekla mu je nadimak.Mogao

Danu za glasanje ili večeras, ali molim vas da ukoliko želite, da izreknete tu opomenu, s obzirom da se radi o poslaniku koji je više puta pokušavao da uvredi narodne poslanike, a ovog puta državnog sekretara. **Vladimir

Ovaj član kaže da se briše ova nakaradna odredba. Ministarstvo privrede je zaduženo za nadzor svih javnih preduzeća i ovom izmenom se želi da se samo za preduzeća iz oblasti snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom ukine ova nadležnost Ministarstva privrede.Ministarstvo energetike nema nikakve resurse da se bavi nadzorom nad upravljanjem i vođenjem ovih preduzeća. Oni mogu da se bave stručnim stvarima, a ne i ekonomskim stvarima, nadzorom rada tih preduzeća.Ovo je očigledno posledica političkog dogovora koji postoji da bi ova preduzeća potpuno ostala bez nadzora i da niko ne bi bio odgovoran.Mi ćemo naravno podržati ovaj amandman. Ovakve stvari ne bi trebalo raditi u jednom zakonu. Hvala. Povreda Poslovnika, Marinika Tepić. Izvolite. **Marinika Tepić** Zahvaljujem.Reklamiram član 107. smatram da ste povredili dostojanstvo Narodne skupštine time što prethodnog kolegu koji je takođe reklamirao Poslovnik niste sprečili da to nastavi da čini. Naime, uvredili ste narodni dom zato što ste dopustili da se potpuno kontradiktorno i suprotno teže informacije ovde iznose i ne znam čime je, a mene ste opomenuli dok sam govorila, čime je uvređen državni sekretar Stevanović, ako je uvreda za njega i poslaničku većinu koja ga podržava to što znamo svi da je za dve nedelje završio fakultet, to što nije mogao da se seti da li ga je završio Prekinuću vas i oduzeću vam od vremena poslaničke grupe. Što se tiče Dragana Stevanovića, možemo da budemo ponosni na njega.Sonja Pavlović, izvolite. Hvala.Poštovani predsedavajući, vi se ne držite člana 108. odnosno povređujete ga u kontinuitetu. Ja vas molim da se brinete o redu na Skupštini.Prvo, mi nije jasno, gospodin Marijan Rističević, ako kaže da su povređeni članovi 109,103, 106. na koji stav misli, na koju alineju misli. Član 103. ima 10 stavova.

da li ste vi zadovoljni i ponosite se na državnog sekretara, to je vaša lična stvar i tome apsolutno nije mesto da ovde iznosite te stvari. To možete da kažete u nekoj drugo prilici,

Jednostavno, ovde se ne dozvoljava vređanje bilo koga, a toga je bilo.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Želite. Hvala.Na

u članu 6. osnovnog zakona posle stava 2. doda novi stav koji bi u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture obavljao izvršne i sa njim povezane inspekcijske i stručne poslove preko svojih organa uprave u sastavu Ministarstva, i to Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i Uprava za transport opasnog tereta i Direkcija za vodne puteve.Opet se u izmenama zakona izostavili ove veoma važne detalje. Interesantno je da, iako ste već četiri, pet, šest puta menjali ovaj zakon, niste jedanput sagledali da donesete zakon koji će biti sveobuhvatan, da ne morate svaki čas da idete sa izmenama i dopunama. Mi smo želeli ovim amandmanom da se precizira delokrug rada ovog ministarstva, jer mora da sadrži precizno određenje kao organ uprave u okviru ministarstva treba da postoje dve uprave i jedna direkcija, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Uprava za transport opasnog tereta.Vidite koliko je problematično sada ovo, a i malopre sam to pominjala, vezano za Vinču. Malo, malo i dese se neki akcidenti na puta, na na vodi. Mi ovim zakonom nemamo nadležne organe koji će moći adekvatno da reaguju. Naša namera je zaista bila krajnje iskrena. Kada smo ovo predlagali, očekivali smo da ćete ovo da prihvatite, da ne ostavimo van kontrole zakona jednu veoma važnu oblast u životu građana Srbije i javnih preduzeća. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Naš amandman predviđa prvo da se obriše ovaj štetni i pogrešan, da li slučajno, a ja čisto sumnjam da je slučajno, deo da se nadležnosti iz Ministarstva privrede prebace na Ministarstvo rudarstva i energetike, koja se tiču poslovanja, pripreme za izbor upravljačkih organa preduzeća koja se bave proizvodnjom, distribucijom električne energije i prirodnog gasa. Ključna reč koja je izostavljena u ovome je nadzor. nadzor nad ovim preduzećima je volšebno nestao u prebacivanju nadležnosti iz Ministarstva privrede u Ministarstvo rudarstva i energetike.Zašto je to posebno važno? Zato što je odlazeći premijer i još tada samo izabrani predsednik Republike, koristeći ovaj zakon i nadležnosti koje ima,

da se nedostatak u proizvodnji električne energije iz februara i marta ove godine nadoknadi u narednim mesecima. Time je ozbiljno ugrozio poslovanje EPS-a u nadolazećoj zimi i u budućim godinama, jer postoji jedna dinamika remonta koja mora svake godine da se završi da bi taj sistem funkcionisao. Ti redovni remonti su sada odloženi samo da bi se punom parom radilo i da bi se proizvodnja električne energije nadomestila i da bi došli do famoznog rasta od 3%. To će imati dugoročne loše posledice i mi moramo da imamo mehanizam da neko iz buduće Vlade reaguje na to, a sumnjam da će bilo ko, i mandatarka i budući ministar imati autoritet za to ako to ne stoji u zakonu. Dejan Šulkić, zajedno Milorad Mirčić i Zoran Krasić i zajedno Zoran Živković, Jovan Jovanović, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.

odnosi se na odgovarajuću izmenu u članu 8. osnovnog teksta, a tiče se Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Gospodine Marinkoviću, da biste bili u temu, da ne biste pogrešili sa opomenama, evo jednog dobrog primera, a to je ovo ministarstvo. Vidite, srodni, zajednički i poprilično istovetni i slični poslovi za jedan državni organ nalaze se u trgovini, turizmu i telekomunikacijama. Da li neko može da kaže kakva je veza između telekomunikacija, turizma i trgovine? Jedina veza jeste slovo „T“. Druga veza jeste Rasim LJajić.Otkada je nastala Republika Srbija, uvek su telekomunikacije kao oblast, kao delokrug poslova bili u sastavu Ministarstva za saobraćaj i veze. Zbog jako izraženog koalicionog kapaciteta, javilo se sveto trojstvo u vidu sveta tri „T“, trgovina, turizam i telekomunikacije. Ali, onda su telekomunikacije i razvlašćene jer postoje paradržavni organi, paradržavne posebne organizacije koje nigde nema u Zakonu o ministarstvima, a to su ove nezavisne regulatorne kao što je Ratel i da ne ređam dalje.Znači, gospodine Marinkoviću, kada ovde glasate o objedinjenom dnevnom redu, pa 30 tačaka stavite u jednu raspravu, jer su navodno one sve srodne, to imamo isto i u ovom Zakonu o ministarstvima. Nešto što je nespojivo ovde se spaja. Mi moramo da podignemo glas, sa upozorimo javnost. Naravno, moja diskusija, budite spokojni, neće da utiče ni na jednog poslanika koji podržava koalicionu Vladu da on promeni svoje mišljenje. To je tako i to tako mora da bude i ja taj deo ne diram.Ono, gospodine Marinkoviću, što će biti uzrok velikih problema i što je uvek bio uzrok problema u svim vladama, pa čak i onim koje nisu bile koalicione, jeste što kada se krene u operaciju donošenja Zakona o ministarstvima ili izmene i dopune Zakona o ministarstvima, sva pažnja se skoncentriše na nazive ministarstava i broj ministarstava. Zašto? Zato što to predstavlja osnovu za izbor buduće Vlade i njen poprilično jasan sastav. Tu se nastavlja svojevrsna politička trgovina – ja tebi, ti meni.Svaka organizacija u nekom civilnom društvu ima četiri vrlo važna faktora. Prvi, rekao bih čak i najvažniji, faktor u bilo kakvoj organizaciji, to su ljudi. LJudi u organizaciji, ljudi u Vladi kao organizaciji, ljudi u ministarstvima kao organizaciji, ljudi u posebnim organima kao organizaciji, ljudi u organima uprave u sastavu ministarstava kao nekoj organizaciji. Po meni, drugi važan faktor jeste cilj zbog kojeg postoji neka organizacija. Cilj zbog koga postoje ministarstva jeste da se preko ministarstva vrši deo izvršne vlasti i tu su pre svega poslovi iz nadležnosti organa državne uprave.Kada pogledate ove izmene i dopune, čak ni u tekstu izmena i dopuna nećete naći nešto što je obaveza, što mora da se poštuje, a što je propisano, recimo, Zakonom o državnoj upravi. Zakon o državnoj upravi vrlo precizno definiše koji su to poslovi i na taj način nam sugeriše kako treba opisati i definisati delatnost. To nije prisutno ne samo u ovom predlogu zakona, nego nije prisutno petnaestak godina prilikom definisanja ovih stvari.Skrenuo bih vam pažnju na jedan očigledni primer gde se ne vodi računa o obavezama koje postoje po Ustavu i po Zakonu o državnoj upravi. Gospodine Marinkoviću, najbolji primer jeste predlog da se formira ministarstvo za evropske integracije.

to bi moglo da bude ministarstvo o EU fanatizmu, to bi moglo da bude EU ministarstvo, ali nikako ministarstvo koje se tiče evropskih integracija, tim pre što ono što je delokrug rada tog ministarstva ne može da se definiše nijednom rečju koja se koristi prilikom određivanja nadležnosti državnih organa.Ovde je to namešteno, videli smo koji su kriterijumi. Postoje ovi koaliciono-feudalni i postoji jedan drugi kriterijum – čekaju se dolari, čekaju se evri, samo što nisu stigli. Tako je i Batić pričao 2000. godine – samo mi da skinemo ove, a milijarde su tu na granici, čim nema Miloševića odmah upadaju milijarde ovamo. Naravno, nisu se desile milijarde, desilo se da oni koji su bili donatori dali su, omogućili ljudima na vlasti da malo kraduckaju da bi ih imali pod svojom kontrolom i da uvek mogu da ih kontrolišu i to se nije promenilo, to je i danas prisutno. Ali, oni lepo beleže, kao svojevremeno oni beli šlemovi kada je Srbija bila Savezna Republika Jugoslavija pod sankcijama. Nije mogao svako da probija sankcije, mahom su probijali kriminalci, doduše, jedna grupa je očišćena posle nekoliko godina, da se zametnu tragovi zločinačkog delovanja onih koji su nam uveli sankcije. U međuvremenu su se sredstva modernizovala. Logistika se promenila, ali to je to. To je taj princip koji postoji.Dalje, ovim amandmanom mi tražimo da ostane ono što je bilo u zakonu, iako smo svesni svega onoga što ne valja u tom zakonu. Zašto? Zato što od 2012. godine, od kada nas je zapljusnula ova sreća, ništa se nije promenilo u zakonima koji se tiču privatno-javnog partnerstva i stranih ulaganja, ništa se nije promenilo što se tiče postupanja nadležnih državnih organa. Pošto se ništa nije promenilo, odakle ideja da se iz Ministarstva za trgovinu prvi, drugi, treći, u četvrtom stavu člana 8. izbace neke reči koje se tiču, recimo, javno-privatnog partnerstva?Očekivao sam da kada neko predlaže neku izmenu, on kaže – mora zbog toga i toga. Ovde bi, recimo, bio konkretno slučaj – desila se promena u materijalnom pravu pre nekoliko godina, ta promena nije sprovedena kroz ovaj zakon, koristimo priliku da jednostavno pravno-tehnički sredimo ovaj propis. Ali, to nije ta situacija. O čemu se radi? Da vam kažem, javno-privatno partnerstvo po nadležnostima je mnogo više u Ministarstvu finansija nego u Ministarstvu trgovine, po nadležnostima. Ako je po nadležnostima mnogo više tamo, onda je i po delokrugu prevashodno tamo. Ali, vi imate problem da definišete, da date meso, da date suštinu, da na neki način delokrugom opravdate postojanje nekih ministarstava i u toj dijalektici vi ste toliko, ne tiče se samo predloga ovog zakona, nego i osnovnih tekstova i onih, hajde da kažem, istorijskih iz 2012. godine, napravili grešku što kod nekih ministarstava iskazujete u ovom zakonu organe uprave u sastavu ministarstava, a onda ne dajete nijedan razlog zašto kod drugih ministarstava to isto ne primenite i ne prikažete.Mi smo podneli nekoliko amandmana da vam skrenemo pažnju da morate da ubacite u odgovarajuće članove i odgovarajuće stavove koji su to organi uprave u sastavu ministarstva. Moram da vam skrenem pažnju, organi uprave u sastavu ministarstava formiraju se zakonom. Postoje dve vrste tih organa, neki su sa svojstvom pravnog lica, neki su bez svojstva pravnog lica. ste očigledno svesni ove obaveze i zato ste u izmenama i dopunama, recimo, kod Agencije za životnu sredinu primetili to i kada ste predlagali ovo ministarstvo ekologije, onda ste iz poljoprivrede i tu agenciju preselili tamo. Ali, kod većine ministarstava vi uopšte niste prikazali organe uprave, a ta ministarstva u svojoj organizacionoj šemi, u svojoj sistematizaciji radnih mesta, u svom sajtovskom prikazu se hvale da imaju svoje uprave kao posebne organe uprave u sastavu ministarstva. Vi čak niste hteli da pogledate na sajt, pa ono što su sami organi napisali da preslikate u ovaj predlog zakona, što sve pokazuje površnost, neozbiljnost i želju da se ovo preko kolena što pre završi.Sada da vas vratim na još jednu vrlo važnu stvar. Ne igrajte se sa nečim što se zove organizacija jer organizacija zna sama sebe da pojede, što kadrovi, što loša organizaciona šema, što poremećeni odnosi i veze između poslova i grupe poslova koje se na neki način grupišu i definišu u okviru nečega što se zove personalni sastav. Vodite računa, niste rešili četvrti faktor svake organizacije, a to su materijalna sredstva. Oko materijalnih sredstava imaćete velikih problema. Zašto? Zato što onaj ko formalno-pravno stoji na čelu ne verujem da će biti u sposobnosti i u mogućnosti da

Ovom izmenom zakona se u članu 6. menja nekoliko reči i to deluje dosta naivno. Naravno, nije naivno. Bogami, Bogami, član ima skoro dve i po stranice. Brišu se reči: „koncesija i javno-privatno partnerstvo“, ali to nije usaglašavanje jezičko, kao što je rekao kolega koji sada ne sluša, nego je to suštinska stvar.Tu se iz Ministarstva telekomunikacija, trgovine i ovo treće „t“, turizma, vadi jedna oblast iz nadležnosti, a to su koncesije i javno partnerstvo, i prebacuje u Ministarstvo privrede. Zašto?Da li je to nešto aktuelni ministar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija zgrešio, pa mu se sad skida jedna nadležnost?

partnerstvo. Ali, ta oblast definiše najveće divlje gradilište u Evropi u ovom trenutku, koje se zove „Beograd na vodi“. I pošto vrhovnom vođi vaše koalicije ne odgovara da se LJajić bavi time, onda je on to prebacio bliže sebi, kod ministra privrede, ne sećam se kako se zvaše. Ovo je ne samo najveće divlje gradilište u Evropi, nego je tu i najveće pranje para, trenutno, na ovom kontinentu. I zato je vrlo jasno zašto je došlo do ove izmene. Ova izmena je guranje Srbije u organizovani kriminal.

Član 6. se odnosi na član 8. osnovnog zakona. Zaista je važno da upozorimo pre svega javnost, poštovane građane Srbije, da mi danas raspravljamo pojedinačno o svakom članu koji govori o nadležnosti određenih ministarstava, onih koji će koji će biti, stupiti na snagu izborom novog predsednika Vlade.Kada se pogledaju ove izmene, sve su to članovi zakona koji u u opisu imaju po nekoliko strana i, čini se, detaljno opisana nadležnost svakog ministarstva i onda se u skoro svakom ministarstvu nešto vrlo malo menja. Ali, to nešto vrlo malo nikada nije nešto onako što je reda radi, nego, iza svega se zapravo nešto ozbiljno krije.Ove izmene zakona izgleda i služe za to, ne samo da se uvedu ova dva nova ministarstva o kojima se ovde pričalo kao o glavnoj stvari, nego zapravo da se kroz nadležnosti određenim ministrima daju neke nadležnosti, očigledno u zavisnosti od toga koliko Vučić u kojeg ministra ima poverenja, kome može da da koju nadležnost više ili kome neku nadležnost da uzme. Ovo je zaista filigranski rađeno, što se toga tiče.Kada se pogleda ovako na prvi pogled, reklo bi se – pa šta, menjaju ljudi Zakon o ministarstvima, imaju pravo, imaju većinu, što naravno nije sporno, ali, ovo šta se iza svakog ovog člana krije, zamislite, niste se setili a pet puta menjate ovaj zakon, recimo, da u okviru nadležnosti ovog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, da brišete nešto što je predviđeno još u prethodnim zakonima – organizovanje finansijske i tehničke kontrole. Zamislite vi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će organizovati finansijsku i tehničku kontrolu. Čiju? Koju? Da li je moguće da će jedno ministarstvo kontrolisati neka druga ministarstva?

predložili da se ovo briše, a naravno, u onom prethodnom, Krasić je objašnjavao i ovo vezano za oblast stranih ulaganja. Nije dobro, gospodo draga, ovo što radite i ovim zakonom činite medveđu uslugu Ani Brnabić, pošto ste očigledno ovaj zakon, odnosno izmene zakona radili bez dogovora s njom, ali pitaćemo je kad dođe ovde šta ona o ovome zna. Hvala. Hvala.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.Narodni poslanik Marko Đurišić ima reč. I naša intervencija ide u dva pravca. Prvi je da se obriše predložena izmena od strane predlagača, jer nismo čuli nijedan jedini razlog zašto se oblast nadležnosti u izradi propisa za javno-privatno partnerstvo i koncesije prebacuje iz nadležnosti Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije u Ministarstvo privrede? Jedino što možemo da razumemo, to je da je to deo političke trgovine.Naime, Ministarstvo privrede je, da tako kažem, oslabljeno izuzimanjem nadležnosti i nadzorom nad preduzećima u oblasti trgovine i proizvodnje električne energije i snabdevanja gasom i kao jedna vrsta kompenzacije sada se ovaj deo izrade propisa prebacuje tamo.Nema nikakvog obrazloženja zašto je to urađeno, na koji način će to unaprediti rad državne uprave i eventualno podići nivo investicija kroz koncesije i javno-privatna partnerstva, što jeste jedna od važnih razvojnih šansi Srbije koju ova Vlada apsolutno nije iskoristila u prethodnih pet godina.I umesto da vodimo argumentovanu raspravu na osnovu nekih činjenica koje će doći od strane predlagača, od strane poslanika vladajuće većine, imamo tišinu. Tišinu i nikakvo obrazloženje.Meni je žao što se pokazuje da cela ona halabuka i priča oko dva nova ministarstva i na šta je najviše vremena potrošeno, očigledno je bila jedna dimna zavesa, da se sakriju ovi tragovi političke trgovine, da se jedan ministar koji se verovatno smatra oštećenim oduzimanjem nadležnosti sada nagradi davanjem nekih novih, bez bilo kakvih jasno navedenih razloga.

**Vladimir Marinković** Hvala.Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Bojan Torbica, Dejan Šulkić, zajedno Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, zajedno Zoran Živković, Jovan Jovanović, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić, sa ispravkom.Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje predlagača o podnetim amandmanima.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Hvala.Narodni poslanik i kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda, Miljan Damjanović i ja, podneli smo amandman i predložili brisanje člana 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.Član 7, čije smo brisanje predložili, odnosi se na osnovni član 9. Vidite kako se probudiše ovi naprednjaci, a mirno spavaju celo popodne, verovatno su građani Srbije primetili da pričamo o zakonu o ministarstvima a da se niko živ ne javlja.Nadležnost Ministarstva pravde regulisana je dosadašnjim članom 9. Vi ste ovde predvideli dve interesantne izmene. Umesto – javnih beležnika, u okviru Ministarstva pravde, čime se sve bavi, vi ste uveli neki novi termin – pravosudne profesije. Ovo je zaista nešto što nikada do sad nije viđeno.Ako ste posebno izdvojili polaganje stručnog ispita, polaganje pravosudnog ispita, zašto ste onda samo javnog beležnika proglasili pravosudnom profesijom? Zar ovo ostalo nisu pravosudne profesije?Pitanje

sve je to bilo aktuelno i sada se oni odjedanput gube iz ovog zakona, nema ih, sad su oni pravna profesija, za razliku od svih drugih pravnih profesija koliko ih ima u Srbiji.Ali ste još u ovom zakonu predvideli, kao deo nadležnosti, programiranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, itd. Ovo je nešto o čemu bi trebalo posebno da se razgovara, koja su to sredstva, ko ih dobija, zašta ih dobija. Znate, mi to ponekad pročitamo u medijima, ovu zgradu suda je finansirao ovaj ili onaj fond, sve je to ipak pod velom tajni.Bolje bi bilo da se u okviru Ministarstva pravde malo ozbiljnije pozabavilo stvarnim nadležnostima Ministarstva pravde, nadzorom Ministarstva pravde nad pravosudnim organim. Pre svega na sudovima, ne onog stranačkog pozivanja sudija i zahtevanja da se nešto presudi ovako ili onako, nego ono što zaista jeste i ustavna i zakonska obaveze, pa da vidimo koliko nam to traju sporovi u Srbiji i krivice i parnice, pa da vidimo šta ste vi to epohalno uradili.Drvlje i kamenje ste bacali na onu mrežu sudova koju je svojevremeno ministar pravde Snežana Malović predložila, pa je ovde usvojen, a naravno i mi smo bili apsolutno protiv toga. Vi ste tu nešto kao menjali, reformisali reformisano i opet niste uradili ništa.Opet imamo u Srbiji mesta koja nemaju ni sudove, ni sudske jedinice, nemaju ni ove vaše, kako ste rekli, pravosudne profesije, odnosno notare. Sećate se koliko je samo bilo problema oko obezbeđivanja tih službenika kod izbora, kod overe potpisa, itd.Dakle, postoje neki zaista ozbiljni problemi za koje bi trebalo u hodu rešavati, za koje vam ne trebaju ni novi ljudi, ni neka nova sredstva, pogotovo ne ovo što vam daje EU, da bi da bi vam oni onda crtali kako ćete ukidati sudove po Srbiji, kako ćete na taj način zapravo uništavati. Sjedne strane pričate o ravnomernom razvoju Srbije, s druge strane ukidate škole, ukidate sudove, ukidate prekršajne sudove, i našta svodite, na mesne zajednice svodite lokalne samouprave neke po Srbiji, da se razviju te sredine, vi ih ubijate u pojam ionako nerazvijene i onako bez ikakve perspektive.Predložili smo brisanje, zato što je potpuno nepotrebno na ovaj način da se to reguliše, a pogotovo bi bilo najbolje, ionako ste čekali neprimereno dugo na ovaj zakon i ne znamo zbog čega se on donosi i usvaja, dal večeras dal sutra, minut pre nego što novi mandatar krene sa izlaganjem svog ekspozea, da bi u zakonskom roku ovde bila izglasana Vlada.Dakle, zašto ste čekali zadnji čas? Znali ste da ćete vi formirati Vladu i to je bilo očigledno, ajde što niste jednom uradili jedan ljudski zakon, a ne šesti put menjate zakon. Svaka nova Vlada, a u stvari ista Vlada, isti koncept, isti predsednik, makar se sad zvao Ana Brnabić, a do juče Aleksandar Vučić, sve je to isto, sve je to Aleksandar Vučić. Vi se onda sad pojavljujete i sa nekim novim ministarstvima i obrazloženjem, da bi velika šteta nastupila ako mi ovo ne bi hitno usvojili zato što nemamo ova ministarstva o o kojima sada govorite. Jel vi hoćete da kažete da Vučićeve dosadašnje vlade nisu dobro radile, da su nanosile štetu jer nisu imale ova ministarstva za koja vi pišete ako ih ne usvojimo po hitnom postupku, naneće nemojte da mislite da smo neozbiljni. Znamo šta govorimo, vidimo šta radite i koristićemo koliko nam to vreme dozvoljava, ovo mesto da o tome obaveštavamo javnost. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč ima Aleksandra Čabraja. Izvolite. Hvala.Mi smo svojim amandmanom takođe predložili brisanje ovih izmena kojima se između ostalog reč „javnih beležnika“ iz člana 9. Zakona o ministarstvima, koji inače govori o nadležnostima Ministarstva pravde, zamenjuje rečima „pravosudnih profesija“.Znamo, naime, da su upravo javni beležnici ili notari, koleginica Radeta je malopre nešto govorila o tome i podsetila koliko je o tome puno bilo reči, da su inače javni beležnici ili notari, da podsetim jedan, hajde da kažem nešto što je vladajuća većina uvela iz nekih svojih potreba baš kao i sve ove izmene o kojima danas pričamo, pa se sad ova izmena može tumačiti dvojako.Ako sada više ne pominjemo javne beležnike, već pominjemo nekakve pravosudne profesije, inače u Ustavu Srbije se ne pominju nigde javni beležnici, da li se to sada oni izuzimaju iz nadležnosti ovog ministarstva ili ono što je mnogo verovatnije, da se oni sada na mala vrata uvode zapravo kao ili pravosudna, kako se ovde kaže, profesija?Pošto ih Ustav ne poznaje kao pravosudnu funkciju, ni kao pravosudnu profesiju, jer član 194. Ustava stav 3. kaže – da svi zakoni i drugi opšti akti moraju biti saglasni sa Ustavom, da li to znači da će sada javni beležnici kroz ovu izmenu postati nekakva pravosudna profesija ovde kod nas?Ukoliko ste želeli da menjate nadležnosti ministarstava, mislim da bi bilo daleko korisnije, što je isto potreba ove vladajuće većine radi međusobnog potkusurivanja, o čemu čitav dan pričamo, mislim da bi bilo daleko primerenije da se recimo uvelo ministarstvo baštine koje imaju mnoge zemlje koje nemaju toliko problema sa svojom kulturnom baštinom i očuvanjem kulturne baštine koje Srbija ima. Ili, pak, da se Ministarstvo kulture razvelo od informisanja o kojem se ovde jedino vodi računa. Kultura je uvek u svom ministarstvu pastorče informisanja, jer se o medijima i informisanju i te kako vodi računa, a o kulturi nikako, pa da se recimo kultura povezala sa turizmom, kao što to čine zemlje koje žele da unapređuju svoj

ovih novih dodataka koje donosi vladajuća koalicija, gde se pominje programiranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz delokruga tog ministarstva.Šta je razvojna pomoć, a šta su institucije za EU? To je ona ključna dilema oko koje ja želim da se zadržim neki trenutak, u obrazlaganju ovog našeg amandmana.Lepo kaže predpristupnih fondova, još nismo ni blizu pristupanja EU, nismo čak ni u čekaonici za ulazak u EU, nego smo u hodniku ispred čekaonice. 17 godina putujemo putem Srbije u EU i nismo se približili, čak ni čekaonici. Dobijanje tih predpristupnih fondova najčešće je uslovljeno sa nekim drugim vrstama ucenjivanja, od strane EU.Sada, od 1. septembra ove godinine, stranci će moći da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji, bez ikakvih zakonskih ograničenja i bićemo jedina država u Evropi koja je to učinila pre ulaska u EU, dok su mnoge druge i nakon ulaska EU ograničile svoju prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima.Sistem ucena iz EU uvek je mnogo skuplji od njihove razvojne pomoći. Oni ovde i kada nešto daju ili poklone oni to višestruko naplate pljačkajući državuSrbiju i građane Srbije preko svojih monopolskih, zapadnih stranih firmi, koji dobijaju našu pomoć iz našeg budžeta i koji bivaju privilegovane i imaju monopol na našem tržištu.Nema besplatne pomoći iz EU, nema predpristupnih fondova, koji nam se daju da bi nešto ovde nama podržali i pomogli, uvek nam daju, isključivo da bi nas doveli u što veću zavisnost da bi nas opljačkali i izneli profit u inostranstvu.

da je Vlada Vojislava Koštunica parafirala - SSP, po kome je dozvoljena prodaja zemljišta strancima. Hvala. **Vladimir Marinković** Na član 7. Amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić. Izvolite

Zahvaljujem se, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, dakle, kada je u pitanju ovaj amandman koji su podneli Marko Đurišić zajedno sa svojim kolegama i maločas diskusije koje su vodile druge kolege u Skupštini Republike Srbije, hteo bih samo da preciziram tačno o čemu je ovde reč i još jednu stvar bih samo dopunio, pored toga što se brišu javni beležnici na mala vrata, kao što su moje kolege rekli, se uvode kao pravosudne profesije.Dakle, Ministarstvo pravde

Da li to znači da se na ovaj način Ministarstvo pravde osposobljava da vrši stručno usavršavanje i advokata, jer je i advokatura pravosudna profesija? Šta znači ovo za advokate i na koji način će se stručno usavršavati od strane Ministarstva pravde, advokatske kancelarije ili advokati koji kako jesu ili nisu bliski vlasti i šta to znači kada bi mogao ovo predlagač da nam ovo objasni, ali verujem da ni on sam ne zna šta je predložio, šta to znači za jednu profesiju?Da li se na ovaj način kažnjavaju oni advokati koji su imali organizovani otpor otpor pravosudnim reformama koje su više nego skandalozne u vremenu kada se blokirao ceo pravosudni sistem Srbije i tadašnji ministar pravde Nikola Selaković, koji nije imao nikakav odgovor na stanje koje je proizveo i koje je trajalo nekoliko meseci, koje se i dan danas oseća i građani ga osećaju na svojoj koži?Da li se na ovaj način kažnjavaju advokati i da li će na ovaj način ministarstvo moći da ih kontroliše i zbog čega i kako i na osnovu čega?Dakle, hoću da vam kažem da ovo ovako ne može da prođe. Iskreno me zanima zbog čega izvršna vlast Republike Srbije, advokaturu kompletnu u Srbiji stavlja pod svoju kontrolu? To je pitanje za predlagača ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Milorad Mirčić.Narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Da ne prepričavam amandman, ali meni je potpuno neshvatljivo kako je u okviru člana 9. osnovnog teksta zakona izostavljeno da se navedu kao posebni organi uprave u sastavu Ministarstva pravde Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i, recimo, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom?Kako je to moglo da se desi? Ako se to desilo prilikom donošenja zakona, kako je moglo da se desi prilikom ove kvalitetne izmene i dopune tog zakona? Molim vas, ova direkcija, ona je glavni hit. Sećate se, pre pravosnažnosti Šariću prodali ovo, prodali ovo i oni se reklamiraju na sajtu Ministarstva pravde da kao svoje organe uprave imaju, to, to, ali ga nema u zakonu, u ovom zakonu ga nema i postavljaju funkcionere na Vladi, a tamo ste, recimo, prikazali neku drugu upravu kao organ u sastavu ministarstva, neću da ulazim u to da li je veliki značaj ili nije značaj.Kako ovako značajne organe uprave u sastavu ministarstva ne prikazujete u Zakonu o ministarstvima? Molim vas, kako je to moguće? Kojim ste se kriterijumom rukovodili kada ste pisali zakon i ove izmene i dopune? Svaki zakon kada se piše zasniva se na neki načelima. Koje je ovde načelo? Imamo 126, sve ćemo da izglasamo, od 16, imaćemo 18 ministarstava, završen posao. Ali, nije to glavni cilj ovog zakona.Ovaj zakon treba da spreči da se posvađate i da ne povadite oči kada napravite Vladu.

zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno Goran Ćirić, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Dejan Nikolić, Goran Ješić, Dušan Milisavljević i Dragoljub Mićunović.Reč

Zahvaljujem.Kolega Martinoviću, jako je važno, vidim da imate neku strategiju da evo posle podne ćutite i ne uključujete se u raspravu, međutim, jako je važno da nam odgovorite na ovo pitanje.Vi ste Predlogom zakona predvideli da prestaje da postoji Direkcija za elektronsku upravu kao organ uprave. Veoma je važno da nam kažete zbog čega ste to predvideli?U obrazloženju Predloga zakona, koje ste nam dostavili, niste rekli ni jednu reč o tome zbog čega želite da se Direkcija za elektronsku upravu ukine, a u odgovorima na pitanja novinara koji su vas pitali upravo ovo što vas mi pitamo zbog čega želite da se Direkcija za elektronsku upravu ukine, ispostavilo se da ili ne znate zbog čega ste to predložili, ili da ne govorite istinu kada kažete zbog čega ste to predložili.Jedan od vaših stranačkih kolega je rekao da je to zbog toga što će od sada sva ministarstva da se bave elektronskom upravom i da nema potrebe da postoji posebna direkcija. Drugi vaš kolega, koalicioni partner, je rekao da je to zbog toga što će ova uprava sada da pređe u nadležnost Ministarstva energetike. Od buduće premijerke, iz njenog kabineta smo mogli da čujemo da je to zbog toga što će se ta direkcija zajedno sa njom sada preseliti u kabinet predsednika Vlade, pa je jako važno da nam kažete koji od ova tri odgovora je istinit, zato što ukoliko tri upitane osobe iz vladajuće koalicije na isto pitanje daju tri odgovora, možemo zaključiti ili da ne govore istinu ili da nemaju pojma o čemu pričaju. Ja, znajući vas, prosto da vam kažem, teško mi je da odlučim koji od ova dva scenarija je sa vama slučaj, možda i oba.Premijerka je, ukoliko je tačno ono što je ona rekla, nadajmo se da zna makar kako će buduća vlada izgledati, rekla nešto izuzetno opasno. To znači da vi zapravo menjate sistemska rešenja u odnosu na to ko sedi na kojoj stolici i ko trenutno zauzima koju poziciju i koju funkciju, što zapravo pokazuje ono što govorimo od početka, od kako je ovaj zakon i ušao u skupštinsku proceduru, da je on plod jedne sveopšte trgovine, cenkanja, stranačkog namirivanja i da vi zapravo uopšte nemate plan šta da radite ni sa državom, ni sa upravom, ni sa Direkcijom za elektronsku upravu.Zato, kolega Martinoviću, molim vas da prekinete ovu praksu koju imate popodne. Rekli ste tri različite stvari u medijima. Molim vas, recite koja je istinita. Recite zbog čega ukidate Direkciju za elektronsku upravu? A, kada na to budete odgovarali, molim vas, recite nam i ko od vaših troje kolega

Predlog zakona u čijem obrazloženju o ukidanju Direkcije za elektronsku upravu nema ni reči, i to je, kako bih rekao, gruba nepažnja od strane predlagača, da ne upotrebim neku drugu reč, i smatram da je to zaista nedostojno komunikacije sa narodnim poslanicima, da se bukvalno o jednoj ovakvoj stvari u obrazloženju Predloga zakona ne kaže ni jedna jedina reč.Da li će Direkcija za elektronsku upravu, po rečima zamenika šefa najveće poslaničke grupe u Skupštini, biti izdistribuirana po svim ministarstvima ili će po rečima mandatarke biti direktno pod njom, pa će ona, pored toga što će biti premijerka, biti i svojevrsni prodžekt menadžer svih IT projekata u našoj javnoj upravi, elektronskoj upravi ili će, kao što reče koalicioni partner juče u medijima, Direkcija za elektronsku upravu biti prebačena u Ministarstvo energetike kao da nije reč o elektronskoj, nego možda električnoj ili energetskoj upravi. Bilo bi dobro da saznamo, pošto u obrazloženju o tome o tome nema ni reči.O tome kakva nam je elektronska uprava potrebna i o kakvoj esencijalnoj stvari se radi govori ovaj primer ovde. Ovo je papir koji smo dobili svi pre pet minuta. Ovako debeo štos papira je distribuiran ovde po sali. Na ovom papiru piše da naš kolega poslanik povlači sve svoje amandmane koje je na ovaj zakon podneo. Uzgred budi rečeno, ti amandmani mogu da se podnose i elektronski, jer mi ovde imamo aplikaciju e-parlament, ali to iz nekih razloga ne funkcioniše. Dakle, mora da ide papir, pečat, olovka, kao što morate dokaz o elektronskoj uplati da nosite u banku da vam se lupe pečat i potpis, pa da onda nosite to u neku javnu ustanovu da dokažete da ste platili. Dakle, kolega i usmeno ceo dan ponavlja da povlači amandmane. Mi smo sve to čuli. Mogli smo to sve videti u sistemu e-parlamenta, ali ipak naša elektronska uprava funkcioniše tako da se štos papira prvo štampa da bi se amandmani podneli, pa se onda štos papira štampa da bi se ti isti amandmani povukli.Uprkos

i ispred SUP-a čekajući svoje vozačke dozvole i lične karte, nama se ukida Direkcija za elektronsku upravu bez i jedne jedine reči obrazloženja zašto se to radi i šta će sa tim poslovima biti. To je zaista nedopustivo. Hvala. **Vladimir Marinković**

Direkcija za elektronsku upravu kao organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Kao što ne znamo na osnovu kog zakona je formirana, tako ne znamo na osnovu kog zakona se ona briše.Ima u Zakonu o državnoj upravi jedna odredba koja kaže da organi uprave u sastavu Ministarstva se osnivaju zakonom, ali ne kažu koja je ta vrsta zakona, da li je to osnovni zakon, materijalno-pravni ili baš ovaj Zakon o ministarstvima. I, ne želim da otvorim tu zar je moguće da u članu 10. ne postoji stav o upravnom inspektoratu kao organu uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave?

Eto kako se pravi, eto kako se definiše delokrug rada, eto na osnovu čega se biraju inokosni organi koji treba da rukovode ministarstvima. Šta će on jadnik kada ga izaberu? On nema pojma koje su nadležnosti, kakav je delokrug, gde da pogleda, gde da se informiše. Hajde on što ne može da se snađe, ali moraju građani da se snađu, kako oni da se snađu

Zahvaljujem, predsedavajući.Klub samostalnih poslanika svojim amandmanom traži da se briše član kojim se briše Direkcija za elektronsku upravu, odnosno smatramo da ona treba da ostane u postojećem formatu u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ne samo zbog toga što ne znamo šta će sa njom nadalje biti ili je tako naizgled samo bilo do sinoć.Dakle, mi od subote pokušavamo da saznamo od predlagača, kolege Aleksandra Martinovića, šta će biti sa ovom Direkcijom za E-upravu, i to uporno ne možemo da saznamo. Potpuno razumem da on, nakon silnih vređanja na račun gospođe Brnabić krajem prošle godine, nema nikakvu komunikaciju sa njom, ni u ovom trenutku kao resorne ministarke u tehničkoj Vladi, niti kao buduće premijerke, ali su mogli oboje kroz neku bolju koordinaciju, komunikaciju da ozbiljno nastupe u parlamentu i pred narodnom poslanicima i otvoreno kažu šta će se desiti sa ovom, zapravo, strukturom koja se u ovom trenutku zove Direkcija za E-upravu, a ne da mi nadljudskim naporima, u trpnom stanju, slušajući sinoć, na primer, program televizije „Pink“ intervju mandatarke Brnabić, saznajemo šta će se desiti po ovom pitanju. Da nisam nadljudske napore koristila, kažem, da bi ispratila njen intervju i da bih shvatila na moje duboko razočaranje i žalost da se zapravo parlament preselio na televiziju „Pink“, da narodni poslanici koji raspravljaju o ovom zakonu i ovim amandmanima treba na televiziji „Pink“ od mandatarke da čuju šta će se desiti sa Direkcijom za elektronsku upravu.To je najveći poraz koji je ovaj parlament mogao da doživi i, kažem, uz moje veliko iznenađenje, kako je ova dama uopšte pristala na tako nešto, držeći se ipak nekih etičkih normi koje zagovara.Sinoć sam od nje čula, ako to bude konačno do kraja ispoštovano, da će ovo njeno čedo, koje jeste Direkcija za E-upravu, da se seli zajedno sa njom, kao nekom krovnom upravom za sva ministarstva, verovatno dobiti novi pravni status u okviru kancelarije, na primer, za elektronsku upravu.To je ono što mi treba da čujemo od predlagača. Volela bih da čujemo da li je to tačno, da li je informacija sa „Pinka“ iz usta mandatarke Brnabić tačna ili je tačno to što smo mi dobili u radnom materiju, da

Hvala.Da rezimiramo za građane, kao što se osnivaju dva ministarstva sa po jednom rečenicom obrazloženje, tako se ovde ukida jedna Direkcija bez ijedne rečenice obrazloženja.Ovo je u najmanju ruku neozbiljno. Zaista poniženje za Narodnu skupštinu, za sve poslanike i za sve građane Republike Srbije. Ako se osniva neko ministarstvo ili se gasi neki deo državne uprave, trebalo bi barem da bude nekaanaliza dosadašnjeg rada, razlozi zašto se to dešava i šta će biti sa tim ljudima, nadležnosti. Ništa od toga nemamo u ovom na brzinu sklepanom obrazloženju za zakon koji je očigledno samo deo koalicionog dogovora. Nema ni želje, ni namere, a ima samo bahatosti vladajuće većine da na ovakav način, sa ovakvim obrazloženjima usvaja zakone u Skupštini Republike Srbije. Pokret Dosta je bilo nikada ovakve stvari neće raditi. Hvala. **Vladimir Marinković** Meni je žao što nismo čuli ni jednu reč poslanika većine i predlagača koji bi dali odgovor na, evo, desetak pitanja.Poslanica Aleksandra Jerkov je zajedno sa ostalim poslanicima poslaničkog kluba DS dala ovaj amandman sa ciljem da Direkciju za elektronsku upravu održimo u funkciji u okviru i u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.Čuli smo od mandatarke da će ključni ciljevi biti podizanje nivoa elektronske uprave, investicije u IT sektoru i da će to biti veliki zamajac za podizanje BDP. Danas vidimo BDP. Danas vidimo na koji način sistematski radimo upravo ka tom cilju. Mi taj cilj nećemo osporiti. Naravno da je neophodno i potrebno podržati sve talentovane mlade ljude koji imaju dovoljno potencija da razvijaju ovaj sektor u Srbiji, ali u Skupštini danas vidimo, a i juče vidimo, tri različiti interpretacije o tome šta je budućnost Direkcije za elektronsku upravu.Ubeđen sam da je, pre svega, potrebno održati nivo integrativnosti u rešavanju potreba građana Srbije, na taj način što će se integrisati različite baze podataka u nadležnostima različitih ministarstava. Logično je da Direkcija ostaje u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, zato što je tu najrazgranatija infrastruktura svih gradova i opština, sa svim potencijalom - ljudskim, komunikacionim, telekomunikacionim i prostornim; da je potrebno integrisati baze podataka koje imaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija; dati usluge, osnovne usluge, svim građanima Srbije na efikasan način, naravno, Ministarstvo zdravlja.Mi sada ovde nemamo nikakav odgovor na to šta je budućnost ove direkcije, šta je budućnost čitavog ovog sektora, šta je budućnost ovako važnih funkcija potrebnih za građane Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, još jednom vas pozivamo da prihvatite ovaj amandman, iako ga je podnela DS, jer je to svakako dobro za građane Srbije.

Hvala predsedavajuća.Kao podnosilac amandmana, naravno, želim da obrazložim. Zaista, u više navrata smo to ovde mogli da čujemo, ukidanje Direkcije za elektronsku upravu, kao organa uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, nema nikakve logike.Evo čime se sve bavi ova direkcija: obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na usklađivanje i unapređivanje razvoja i funkcionisanje informacionih sistema infrastrukture državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i javnih službi; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u državnim organima, organima teritorijalne autonomije, organima jedinica lokalne samouprave i javnim službama; primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; kao i druge poslove određene koja je logika da se ukida ova Direkcija za elektronsku upravu? Naravno da smo tražili da se briše ovo vaše rešenje, ne samo zato što nema nikakvog obrazloženja zašto ukidate Direkciju za elektronsku upravu, već zato što ne može mandatar Ana Brnabić sa sobom, na mesto predsednika Vlade, da ponese i Direkciju za elektronsku upravu, koja pripada Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ona bi trebalo da odgovori na neka druga pitanja: zašto je smanjila izvorne prihode koji bi trebalo da sleduju lokalnim samoupravama, kada će doći na red konačno izdavanje različitih karti i kartica, i ostalih dokumenata, koji nikako da se izdaju i zbog kojih se formiraju redovi u Srbiji i niz drugih argumenata koji su bili direktno njen posao, a taj posao nije urađen.Sada ovde vidimo da se ukida čak i jedna izuzetno važna stvar, za koju smo se godinama i decenijama borili u Srbiji, a to je elektronska uprava, olakšavanje kroz informatičko-komunikacioni sistem, da građani Srbije dolaze do raznih dokumenata. Prosto, nemoguće je da vi već sat vremena izbegavate da odgovorite na pitanje zašto se ukida ova direkcija? Zato, pozivam predlagača da nam obrazloži šta se desilo i gde nestaje Direkcija za elektronsku upravu? Hvala.

Član 8. govori o nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, i ovde u kontekstu svih ovih dosadašnjih rasprava, vezanih za ukidanje Direkcije za elektronsku upravu, treba napomenuti da, od kada se pojavilo ime Ane Brnabić, kao opcija za mandatara Vlade, vi ste je predstavljali kao nekoga ko je imao izuzetne zasluge u ovom ministarstvu i, pre svega, kao nekoga ko je napravio revoluciju u elektronskoj upravi. Nekako ste elektronsku upravu poistovećivali kao da je to bila lična karta Ane Brnabić, pa vas sada pitamo, zašto otimate ženi ličnu kartu? Zašto?Šta je ona uradila i šta je uopšte urađeno u ovom ministarstvu u okviru te elektronske uprave, da biste sad tu direkciju ukidali? Nije urađeno ništa, pogotovo ne ono čime se hvalite da ste uradili. Da li su umrežene lokalne samouprave? Nisu. Da li su ljudi koji su, još u decembru, podneli zahteve za elektronske zdravstvene knjižice da li su ih dobili? Nisu. Da li je, ne daj Bože, urađen jedinstven birački spisak po nekoj novoj metodologiji? Nije. Dakle, da ste ove bitne poslove završili, pa i da kažemo, evo sad ne morate više tim da se bavite u okviru posebne direkcije, nego će to biti kao deo posla, svakodnevnih poslova i to može bez posebno iskazane nadležnosti. To jednostavno ne može, zato što niste uradili ništa od onoga što ste obećavali.Naravno, mi ćemo detaljnije i više o tome govoriti kada budemo govorili o Vladi, jer je, upravo, kao što rekoh, to ono čime se hvali Ana Brnabić i čime se vi hvalite, takođe, kao njenim velim uspesima i jedinim što je uradila u okviru Vlade Republike Srbije.Mi smo, takođe, predložili, pored brisanja ovog člana, kao drugu varijantu dodavanje novog stava, gde smo predvideli upravni inspektorat, kao organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i napisali smo, naravno, precizno koje su to nadležnosti koje su uobičajene i bez kojih, zapravo, ne može da se funkcioniše. Nije nam baš najjasnije zbog čega ste vi to propustili, a sa druge strane, zašto je problem da usvojite neki amandman kada vidite da je očigledno i dobronameran i stručan i da će pomoći svima onima koji koriste usluge državne uprave i lokalne samouprave. Hvala. Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

zajedno Zoran Živković, Jovan Jovanović, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da Dame i gospodo narodni poslanici, član 9. Predloga zakona o izmenama dopunama Zakona o ministarstvima, odnosi se na član 13. Zakona o ministarstvima. Član 13. reguliše delokrug Ministarstva spoljnih poslova. Intervencija predlagača se odnosi na određene nove nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Između ostalog, kaže se – poslove u vezi sa učešćem predstavnika Republike Srbije u multinacionalnim operacijama, misijama, i organizaciju i obezbeđivanje učešća civila u tim operacijama, misija, u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, saglasno posebnom zakonu, razvojnu saradnju namenjenu inostranstvu i koordiniranje upravljanja humanitarne pomoći, u saradnji sa drugim nadležnim organima, saglasno posebnom zakonu. To je intervencija u članu 13. Zakona o ministarstvima.Za

To je za nas polazna tačka, na osnovu koje mi gradimo naše odnose prema toj državi. Mi izražavamo sumnju da na čelu ovog ministarstva može da se nađe neko kao što je bio Vuk Drašković, kao što je bio Goran Svilanović, i ko zna gde sve može da nas odvede. Primarno se ovde raspravljalo, kada je ovaj zakon u pitanju, uglavnom o dodavanju, odnosno uvođenju nova dva ministarstva, a onda lagano se nekim ministarstvima oduzimaju neke nadležnosti, odnosno delokrug poslova, a nekima se i dodaju, za ovu intervenciju u članu 9. ovog Predloga zakona ne može se reći da je to želja koalicionih partnera da usaglasi neke svoje odnose i uskladi. Pre bih rekao da se ovde radi o intervenciji NATO pakta. Mi ovde pokušavamo da budemo veći NATO, nego što je sam NATO pakt, veće pristalice MMF-a, nego što je i sam MMF.Mi bi potpuno razumeli predlagača da je on predložio intervenciju u stavu 2. ovog predloga zakona gde se govori o upravi koja ima za cilj da razvija saradnju naše dijaspore, odnosno da pruži svaku neophodnu pomoć pre svega Srbima, a naravno i drugim građanima, odnosno državljanima Republike Srbije koji žive u inostranstvu.

i bezbednosti građana Srbije. Naime, imajući u vidu činjenicu da se ovim zakonskim predlogom nije na jasan način definisalo o kakvim se multinacionalnim civilnim operacijama radi i pod okriljem koje organizacije ćemo slati naše civile u neke multinacionalne organizacije, mi smatramo da postoji opasnost po državljane Republike Srbije, da civili budu upućeni u multinacionalne misije EU u rizična područja.Mi područja.Mi nemamo nikakav razlog da učestvujemo u bilo kakvim rizičnim multinacionalnim operacijama. Naši građani i civili posebno nemaju potrebe da se izlažu bilo kakvom riziku. Mi nismo članica EU. Mi nismo u obavezi da se solidarišemo sa bilo kakvim misijama EU, a da ne govorim o misijama NATO pakta koje su uvek osvajačke, destruktivne, nasilne i praktično fašističke i nemamo ni jedan jedini razlog da svoje građane stavljamo u kontekst bilo kakvih rizičnih multinacionalnih operacija. To je razlog zašto smo mi ovim amandmanom predvideli brisanje jednog ovakvog člana, dok ga vi malo ne precizirate – o kakvim se multinacionalnim operacijama radi, pod okriljem kojih međunarodnih organizacija, koliko je to rizično za naše građane. Mi ne želimo da naši građani, posebno civili budu izloženi bilo kakvom riziku.Nema razloga da učestvujemo u bilo kakvim multinacionalnim operacijama koje nisu naš nacionalni i državni interes, koje nisu nešto što se nas tiče. Ako EU ima neke svoje misije i ima neke svoje rizične multinacionalne operacije neka to radi bez nas. Mi smo imali dovoljno i svojih problema. Nema razloga da se mešamo u unutrašnja pitanja drugih država. Hvala.

koje se ovde nudi, ove nadležnosti idu ka Ministarstvu inostranih poslova, a ono će u saradnji sa podgrupom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zaduženo za obezbeđivanje zakonskih okvira i javnih institucionalnih kapaciteta za učešće Republike Srbije u civilnim misijama da usklađuje pitanja vezana sa pregovorima iz Poglavlja 31,

u pogledu bezbednosti spoljne politike i vrlo često u tim nesretnim pregovorima koje Vlada Republike Srbije vodi sa EU nameće se pitanje našeg odnosa sa Rusijom. Da li ovakvo obrazloženje može da uslovi da civilne misije ili vojne misije, jer vidim da je predviđena i saradnja sa Ministarstvom odbrane, bude rezultovalo time da ne daj bože naši građani idu na rešavanje sukoba koje npr. imaju Rusija i Ukrajina, jer je stav EU po tome poznat.Razmislite. Vrlo je svrsishodno da ovaj predlog odbacimo jer on može da nas odvede u nešto što uopšte nije dobro.

član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Nemanja Šarović. **Zoran Krasić** Krasić** Prosto je neshvatljivo da u članu 13, koji objašnjava delokrug poslova kojim se bavi Ministarstvo spoljnih poslova, u stavu 2. je navedeno kao organ uprave Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i to nije neki problem ako je to navedeno. Međutim, izostavljena je Diplomatska akademija, a Ministarstvo spoljnih poslova na svom sajtu se hvali kako u sastavu ministarstva ima i Diplomatsku akademiju i onda je prosto neverovatno, zašto niste makar taksativno naveli šta se sve nalazi u sastavu Ministarstva spoljnih poslova kao upravni organ.Mi smo ove amandmane podneli da jednostavno pomognemo, da ispravimo. Možda se u brzini nešto zaboravilo, da se to ispravi, da to bude kompletan zakon. Međutim, ja sam jutros čuo i kada citiraš ono što je u zakonu i kada se pozivaš na zakon koji je donela ova koaliciona vlast, predložila, odmah te optuže kako mrziš nekog. Ja ne mrzim nikoga, samo čitam šta piše u zakonima. Kada pročitam ono što je napisano u zakonu, a znam da je taj zakon izglasala ova većina koja podržava ovu Vladu po logici stvari to treba da se ugradi. Međutim, oni ti odmah koknu etiketu – ti mrziš. Mrzim i kad čitam ono što su oni napisali.

Ovo se direktno naslanja na naš amandman na izmene člana 1. i u tom smislu dobar deo one argumentacije koja je izložena u vezi sa članom 1. stoji i ovde, a tiče se ministarstva za evropske integracije i tiče se, po

na drugi način preporučuju koalicionim partnerima, ovim predlogom ministarstva se proporučuju zapravo Briselu i briselskoj administraciji šaljući poruku – evo vidite kako smo mi dobri, mi radimo ono što prethodnici naši, nekadašnji miljenici iz DS ili DOS nisu radili, mi vam uvodimo i ministarstvo za evropske integracije. To je očigledno jedina logika i jedini smisao toga, a istovremeno se želi dobiti neka vrsta amnestije političke ili popusta ili benefita u Briselu za razne autoritarne poteze i postupke koji su na nivou unutrašnje politike, ovde već pomenute „Savamale“, odnosa prema medijima i odnosa prema opoziciji.Sve u svemu,

apsolutno nepotrebno uvođenje ovog ministarstva za evropske integracije, a ja ću to da obrazložim na još jedan dodatni način.Naime, poštovane kolege, kroz istoriju srpskog naroda, viševekovnu istoriju, se pokazalo da je bilo različitog pokušaja da se istrgne iz sastava Srbije KiM. Uvek smo tome odolevali, i naš narod je činio sve da se zaštiti kolevka Srpskog naroda.Međutim, vama bi trebalo da bude jasno, a pre svega vama koji niste bili ni aktivni politički, a vama tek je valjda bilo jasno kao bivšim

na čelu sa Amerikom, da će učiniti sve da nam istrgnu iz našeg teritorijalnog integriteta KiM. Onda je usledilo priznavanje od strane svih tih članica, gotovo u jednom danu, ili u nekoliko dana, te lažne šiptarske države, i ne samo to, već učlanjenje Srbije u EU za koje je visoki gost, onaj koga ste i vi pozvali i veliki prijatelj Srpskog naroda, a i vaše stranke smem da kažem, potpredsednika Vlade Ruske Federacije Dmitri Rogozin juče rekao u intervjuu za „Sputnjik“ da apsolutno je nemoguće da očekujete da će Srbija bez pritisaka i bez direktnog uslovljavanja da se odrekne KiM biti primljena u članstvo EU. Još se i uvaženi ruski gost upitao, a i zašto bi išli tamo kada svi iz nje beže.Naši radnici, naši poljoprivrednici, i te kako imaju štete. I ako ste pokušali neke kolege i koleginice jutros da

preko, po osnovu carina pola milijardi evra i više, ne znam koliko je samo za prošlu godinu, to ekonomisti bolje znaju, Srbija izgubila samo po tom osnovu.Da ne govorimo o tome da i te kako sve te zemlje koje imaju takav neprijateljski stav prema nama kada je u pitanju očuvanje naše teritorije imaju blagonaklon odnos prema Hašimu Tačiju, koji sa druge strane na teritoriji Republike Srbije milijarde evra otima svake godine i na desetine ili stotine hiljada hektara.Prema tome, gospođo Gojković, dame i gospodo narodni poslanici, budućnost i period koji je pred nama, a u istoriji jednog naroda i 10 i 20 godina to je nešto što veoma brzo prođe i protrči kroz politički angažman mnogih, neki će da opstanu, neki neće na političkoj sceni. Šta će sve da se dešava, videćete da su srpski radikali bili u pravu. Kada dođe taj trenutak o kojem je juče govorio u ovom pomenutom intervjuu gospodin Rogozin. nemamo ništa protiv prepoznavanja intenzivnijeg aktivizma i delovanja po pitanju evrointegracija, ali to nije slučaj sa ovim članom kojim se predlaže uspostavljanje ministarstva za evrointegracije.Odnosno način na koji se to planira je veoma diskutabilan i ja ću obrazložiti zbog čega. Najpre moram da se osvrnem na kontinuiranu raspravu po ovom pitanju kada su sve zasluge pripisivane još uvek aktuelnoj ministarki za evrointegracije u tehničkoj vladi, gospođi Joksimović, naročito po pitanju otvaranja pregovaračkih poglavlja, a da niko, ali niko od poslanika većine smogao snage hrabrosti, korektnosti, poštovanja i svega što uz to ide prema gospođi Tanji Miščević, kao šefici pregovaračkog tima, koja zajedno sa brojnim radnim grupama čini zapravo kičmu pregovaračkog procesa. Ruku na srce ovaj proces ne bi ni izgledao tako da nema gospođe Miščević. Zaista sam dužna kao neko ko je sa njom sarađivao da skrenem pažnju na to, a mislim da je izuzetno nekorektno od strane poslaničke većine da se tog dela nije setio.Ono što je dodatno problematično u uspostavljanju ovog ministarstva i načina uspostavljanja rada ovog organa, državne uprave u budućnosti, što je izvesno, jeste tretman stručnih lica, odnosno profesionalaca. Kao što sam malopre pomenula, pa i u pukoj raspravi gospođe Miščević, moram da kažem da je izuzetno veliki problem bio taj što se do sada u pregovaračkim radnim grupama ministarstava na čelu više od polovine pregovaračkih radnih grupa su bili državni sekretari, koji niti imaju znanja, niti imaju kvalifikacije za to, a više od polovine njih ne zna ni da bekne engleski jezik.To je nešto što je činjenica i što je predstavljalo zaista intenzivno spoticanje u elementarnim stvarima sa drugom pregovaračkom stranom, odnosno predstavnicima EU, o čemu je tim gospođe Miščević vrlo dobro sve znao i koliko-toliko uspeo da taj trasirani put još davne 2001. godine privede onoj pravoj nameni.

predsedavajuća.Poštovani građani Srbije, vreme je da objasnimo ideju Dveri koju smo izneli u ovom amandmanu za uvođenje ministarstva za evropske dezintegracije i za Evropu posle EU.Ono što je EU.Ono što je osnovna tendencija u savremenoj Evropi nisu više evropske integracije. Trenutno aktuelna tema su evropske dezintegracije. Nema više proširivanja EU, kreće skraćivanje EU. Velika Velika Britanija je već izašla iz EU, a evo šta kaže jedan od najuglednijih evropskih političara, bivši predsednik Češke Vaclav Klaus, koji pre nekoliko dana kaže da je vreme, da je kucnuo čas da Česi počnu da pripremaju izlazak svoje zemlje iz EU. Jel sada malo gospodo sa vlasti jasnije koliko je aktuelno ovo o čemu Dveri vama pričaju danima u Narodnoj skupštini Republike Srbije?Kaže dalje Vaclav Klaus, ne Boško Obradović, nego bivši predsednik Češke Vaclav Klaus, obratite pažnju, povodom odluke Evropske komisije da tuži Poljsku, Mađarsku i Češku, jer odbijaju da primaju izbeglice, ocenio je da to jasno pokazuje kakve namere ima Evropa sa Češkom. Principijelno i odlučno protestujemo protiv odluke EU da počne postupak zbog tzv. ne primanja imigranata zbog kvota koje je nametnuo Brisel i kaže istorijsku rečenicu – protestujemo zbog nastojanja da nas kazne i nateraju da budemo poslušni.To je suština onoga o čemu vam pričam već nekoliko dana, ne dozvoljavamo da nas nateraju da budemo poslušni. Ne dozvoljavamo da nam EU i Brisel i briselski komesari određuju kako ćemo mi živeti ovde u Srbiji. Zato smatramo da je veoma važno da se aktuelna vlast okrene ka razmišljanju o vremenu Evrope posle raspada EU.Ovim amandmanom zapravo se bliže određuju nadležnosti ministarstva za evropske dezintegracije čiji je zadatak da pripremi kompletnu državnu upravu za tranzicioni period i prekid daljih pregovora o ulasku Srbije u EU. Vreme je da počnemo da se bavimo bilateralnim odnosima sa svim zemljama Evrope, ali isključivo na ravnopravnom osnovu i isključivo na obostranom interesu.Mi nemamo nikakav interes da idemo dalje u EU po svaku cenu u trenutku kada ozbiljne evropske države napuštaju EU i kada ne žele da budu maltretirani i ucenjivani od strane briselskih komesara. Zato je izuzetno važno da shvatite značaj ministarstva za evropske dezintegracije i Evropu posle EU, jer je to danas najaktuelnija tema u Evropi. Kao što ste videli, to misle brojni, najugledniji evropski političari, kao što je bivši predsednik Češke Vaclav Klaus i to misli ogroman broj najznačajnijih političkih organizacija širom Evrope koje su evro skeptične i u tom smislu politika Dveri je danas najmodernija evropska politika u Srbiji.Ono za šta se mi zalažemo, za Evropu posle EU, to je moderna evropska politika, a Aleksandar Vučić uz Čedomira Jovanovića su poslednji evrofanatici u savremenoj Evropi. Hvala.

ponovim za građane još jednom da se ovde kod nas u Srbiji, ako imate vladajuću većinu ovakvu, osnivaju ministarstva sa jednim paragrafom, odnosno jednom rečenicom obrazloženja.Za ovo ministarstvo za evropske integracije se kaže sledeće u obrazloženju zašto se pravi: „Osnivanje ministarstva za evropske integracije predlaže se usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja EU u odnosu na ranije postojeći, a posebno imajući u vidu sve veće obaveze u pogledu neposredne komunikacije sa samim institucijama EU, na šta može bolje odgovoriti ministarstvo kao samostalni organ državne uprave nego što bi to mogla dosadašnja služba Vlade, Kancelarija za evropske integracije.“Znači, ovo bi trebao da bude možda početak obrazloženja, međutim, ovo je sve od obrazloženja što smo dobili. Onda to upada u kontradikciju sa daljim obrazloženjem koji govori o finansijskim sredstvima za sprovođenje ovog zakona, a tamo se kaže: „Za sprovođenje predloženog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.“ To znači da ljudi koji su bili zaposleni u državnoj upravi, koji su se bavili ovim pitanjem pre promene ovog zakona, a bili su u Kancelariji za evropske integracije, će i dalje nastaviti da rade isti taj posao, tako da je potpuno nejasno kako će sada postojanje ministarstva odgovoriti odgovoriti na značajno veće obaveze i obim poslova. Očigledno je da ovo obrazloženje nema nikakve veze sa onim što je namera zakonopisca.Inače, zakon je pisao uvaženi poslanik Aleksandar dr Martinović, koji je takođe naveo razloge zašto se ovaj zakon donosi po hitnom postupku. Imamo trostruku hitnost. Sednica Skupštine je hitno zakazana 24 sata i 50 minuta pre održavanja, zakon je po hitnom postupku i još treba da stupi na snagu hitno danom objavljivanja u „Službenom glasniku“, umesto da prođe normalnih osam dana. Pa kaže u obrazloženju zašto se donosi zakon po hitnom postupku: „Razlozi za donošenje predloženog zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se spreče štetne posledice po rad organa i organizacija.“Znači, pet godina nismo imali ovo ministarstvo i sada odjednom treba da uštedimo nekoliko dana da ne bi nastupile štetne posledice koje su očigledno nastupale po predlagaču prethodnih pet godina. Mada, nije rekao koje posledice su u pitanju, koliko ih ima i koliko su nas koštale sve te stvari. Zatim, kaže da bi osnivanje ovih ministarstava u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa i da je to ocenjeno, pri čemu ne kaže ko je ovo ocenio. Pretpostavljam da je ocenio sam, a da nam ne govori kako je ocenio, kojim merilima i kako će to doprineti unapređenju društvenih odnosa i, na kraju krajeva, kojih društvenih odnosa?Na način se ne bi smeli donositi zakoni u Srbiji. Znači, imamo ministarstva koja se osnivaju sa jednom rečenicom obrazloženja, koja u sebi nikakvo obrazloženje ne sadrže. Upravo sam pročitao to. U isto vreme se ukidaju direkcije bez i jedne rečenice obrazloženja. To je, na kraju krajeva, neozbiljno. Da ne govorim o tome da je ponižavanje i poslanika, vređanje zdravog razuma i poslanika i građana Republike Srbije. Pokret „Dosta je bilo“ ovakve stvari nikada neće raditi. U ovome i jeste razlika, zbog ovakvih stvari ljudi misle da su svi isti, pošto se ovako u Srbiji uvek radilo. Partokratija donosi zakone bez obrazloženja, to je i razlog propadanja Srbije. Zahvaljujem se.Jedan od istaknutih poslanika vladajuće stranke prebacio je danas nama poslanicima opozicije da nikada ne dajemo rešenja, već da uvek izražavamo samo protivljenje predlozima vladajuće koalicije. Današnja rasprava o amandmanima, kao i rasprava u subotu je upravo pokazala suprotno, odnosno da onaj deo opozicije kojem pripadaju i poslanici okupljeni u Klubu samostalnih poslanika, u čijem sastavu su i članovi Građanske platforme, daje konkretna rešenja i razloge za njihovo prihvatanje.Glavni razlog zbog kojeg smo protiv osnivanja ministarstva za evropske integracije je taj što je veoma neobičajeno da se u sred procesa pristupanja menja institucionalna struktura učesnika u tom procesu, odnosno koncept pregovaranja sa EU. Osnivanje ovog ministarstva, odnosno ukidanje Kancelarije za evropske integracije negativno će uticati na efikasnost procesa pristupanja, odnosno smanjiće operativnost institucija koje se bave evropskim integracijama, između ostalog i zbog toga što ministarstvo ima mnogo komplikovanije i vremenski zahtevnije procedure nego kancelarija. Ministar jednog resora takođe ne može da koordinira rad drugih ministarstava, već u skladu sa Zakonom o Vladi članom 13, to može da čini ovlašćeni potpredsednik Vlade i to bi bio mnogo bolji model.Utapanje Kancelarije za evropske integracije u ministarstvo dovešće do politizacije stručnih poslova i samim ti do daljeg odliva stručnih kadrova iz ove institucije, što će imati dodatni negativan uticaj na proces evropskih integracija. Na osnovu nedavnog istraživanja Centra za evropske politike, približno 50% državnih službenika koji su uključeni u rad na procesu evropskih integracija planira da napusti posao jer su nezadovoljni uslovima rada, a poboljšanje položaja državnih službenika je važan uslov za ulazak u EU.Da ponovim EU.Da ponovim ono što sam naveo u svom prekjučerašnjem izlaganju, Građanska platforma zalaže se za evropske integracije pod uslovom da obe strane imaju iskren odnos prema ovom pitanju, odnosno da u središtu ovog procesa bude poštovanje i zaštita temeljnih evropskih vrednosti, vladavine prava, slobode govora i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Hvala. Poštovani građani Srbije, kolege narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, u ovom preostalom vremenu poslaničke grupe Dveri želeo bih da iskoristim priliku da još jednom pocrtam značaj i delokrug rada ministarstva za porodicu i populacionu politiku koju smo predvideli ovim amandmanom na Zakon o ministarstvima.Od ulaska Dveri u politiku i objavljivanja Novog narodnog dogovora 2011. godine insistiramo na tome da jedan od državnih prioriteta broj jedan mora biti briga o porodici, rađanju, podršci mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece i sveukupno gledano borbi protiv bele kuge u našem narodu i društvu u celini. jedna tema po kojoj su Dveri najprepoznatljivije i, zaista, ako hoćete u jednoj rečenici da kažemo definiciju Dveri, onda je to - politički pokret porodičnih ljudi koji insistira na tome da porodična politika treba da bude politika broj jedan u 21. veku. Da bi ta porodična politika dobila svoje puno institucionalno utemeljenje, ona mora imati ministarstvo za porodicu i populacionu politiku i to smo mi predvideli ovom našom amandmanskom intervencijom.Čime bi sve trebalo da se bavi ovo ministarstvo? Verujte, od onih najmanjih, a mnogo važnih pitanja, da recimo radno vreme u Srbiji treba vratiti na radno vreme od 07.00 do 15.00 sati, da nedelja mora da bude neradan dan i da to svi moraju da poštuju, do nekih mnogo složenijih i ozbiljnih pitanja, kakvo je recimo pitanje poreske reforme u Srbiji, koja treba da bude stavljena upravo u funkciju porodice. Dakle, za svako novorođeno dete vi kao porodica dobijate određene poreske olakšice. **Maja Gojković** Hvala, potrošili ste vreme vaše grupe i kao ovlašćeni.Na

Po amandmanu i iskoristila bih rado ostatak vremena da ukažem na još neke rizike koji su do sada bili ozbiljna nota u pregovaračkom procesu, kritička nota naravno, i zbog čega mi ne možemo da podržimo na ovaj način uvođenje ministarstva za evropske integracije.Kao što sam rekla u prvom delu izlaganja kada sam istekom tog dela vremena prekinuta, ono što se ispostavilo kao strašno veliki problem u dosadašnjem radu, a sada deluje da će se samo ta koordinacija nastaviti, a to je da su na čelu pregovaračkih radnih grupa ispred ministarstava državni sekretari, od kojih više od polovine niti govori engleski jezik niti su stručno osposobljeni ni kapacitetima ni obrazovanjem ni iskustvom za posao koji je pred njima.U tom smislu, želim posebno da skrenem pažnju da se nadam da se nikada više neće dogoditi situacija kakvu smo imali na poslednjoj međuvladinoj konferenciji, kada su se raspravljala otvaranja poslednja dva pregovaračka poglavlja, kada se niko od stručnih lica ko je pisao pregovaračko poglavlje nije našao u delegaciji Republike Srbije. Dakle, niti smo imali predstavnika ili direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, niti bilo koga iz Uprave carina. To su stručna lica koja su pisala pregovaračka poglavlja koja će i sutra trebati implementirati i pripremati sva akta radi harmonizacije, ali oni nisu, nažalost, našli mesto u delegaciji Republike Srbije, što je nedopustivo. Taj odnos ocene pozitivne prema nestručnim licima koji su nagrađeni tako što su šefovi pregovaračkih radnih grupa, a nenagrađivanje, kažnjavanje, izolacija ili sakrivanje stručnih lica koji zapravo rade evrointegracijski posao u najozbiljnijem delu tog posla je nešto sa čim Vlada Republike Srbije i naročito ovaj budući saziv koji se očekuje za nekoliko dana treba da se suoči i da prizna da nema kapaciteta ni znanja za to.Ono što sam još pri kraju svog izlaganja dužna da napomenem, iz prostog razloga što smo slušali u prethodnim izlaganjima pohvale na račun ove Vlade Republike Srbije i prethodne Vlade, odnosno istog sastava, a to je da se ostavlja utisak da je proces evrointegracija započeo dolaskom Aleksandra Vučića na čelo Vlade, kao glavnog pregovarača. Moram radi javnosti da podsetim da se do otvaranja pregovaračkih poglavlja ne bi ni došlo da Republika Srbija najpre nije stekla status kandidata. To se dogodilo početkom 2012. godine, dakle, pre nego što je Aleksandar Vučić uopšte došao na vlast. Da bi Republika Srbija stekla uopšte status kandidata, takođe radi javnosti, važno je da napomenem da je prethodno trebalo da se ispuni niz vrlo teskobnih uslova, između ostalog i saradnja sa Haškim sudom.

je važno reći da je otvaranje pregovaračkih poglavlja priznanje svim vladama od 2001. do 2012. godine, kada su se stekli uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, a ne da se pod navodnicima novija istorija ili istorija približavanja Evropskoj uniji broji od 2012. godine i Aleksandra Vučića. Hvala vam.

Član 10. je zapravo novododati član 13a i govori o nadležnostima novoformiranog ministarstva za evropske evropske integracije. Mi u SRS što se tiče evropskih integracija imamo jasan i nedvosmislen stav od početka i mislimo da Srbija ne treba da ide u Evropsku uniju i da treba da se prekinu pregovori sa Evropskom unijom, ali čak i vi koji ste za evropske integracije trebalo bi da znate da vam je ovo ministarstvo potpuno suvišno. Čuli smo i u petak kada je bila načelna rasprava i danas od ovih koji se takmiče sa vama, ovi koji su bili pre vas, koji se takmiče ko ima veće zasluge za evropske integracije, da su i oni a i vi sve do sada radili u skladu sa vašom politikom na tim poslovima evropskih integracija, kroz sva druga ovo posebno ministarstvo je nešto što nije u skladu ni sa našim pravnim sistemom, niti je moguće da ovakav organizacioni oblik postoji za nadležnosti koje ste vi predvideli. Najmanje ili najviše kako je ovo moglo da se organizuje jeste na nivou nekog, bilo kog, organizacionog oblika u okviru ministarstava koji se inače bavi time. Ne može kada vi ovde nama predlažete često zakone, odnosno uglavnom predlažete zakone i kažete da je to na osnovu zahteva Evropske komisije i onda predlaže neko resorno ministarstvo. Ne može sada ovo ministarstvo biti neki nadorgan koji će predlagati, recimo, zakone u ime svih ministarstava i taj ministar da bude neki supermen koji će biti u stanju da u ime Vlade ovde predstavlja zakon iz bilo koje oblasti.Dakle, potpuno je nepotrebno i nisam sigurna ni da ima baš ni ustavnog osnova za ovako nešto, ali jednostavno nemate potrebe da na ovaj način pokazujete svoju veliku ljubav prema Evropskoj uniji. Pokazivali ste je i bez ovog ministarstva. To što je gospođi Jadranki Joksimović smetalo što se zove ministar a nema portfelj, to verovatno jeste problem, ali mogli ste to i drugačije da rešite. Hvala.

Moram da vam skrenem pažnju na to da je 12. septembra 2008. godine Srbija donela Zakon o ratifikaciji SSP-a i onog prelaznog sporazuma i nikome nije palo na pamet od tada ko je bio na vlasti da formira posebno ministarstvo za neke integracije. Zašto nikome nije palo na pamet to? Pa bilo je nekih ideja, ali bio je problem kako definisati taj državni organ, šta bi taj državni organ radio. Doduše, nekih ideja na tu temu bilo je još i 2004. godine, ali nikada ta ideja nije dignuta na nivo posebnog državnog organa. Naročito ta ideja nije dignuta na taj nivo kada su se, sećate se 2012. godine u jednoj televizijskoj emisiji, Božidar Đelić i Jorgovanka Tabaković izljubili kao rođeni zato što je Srbija dobila status kandidata. Ni tada nije bila ideja da se formira posebno ministarstvo.U stavu 2. zamislite šta je napisano – da ovo ministarstvo sarađuje sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji. Sarađuje sa misijom, samo zbog toga postoji stav 2. Delokrug ministarstva – saradnja sa Misijom Republike Srbije. Paradoksalna stvar šta sve trpi papir, šta je sve neko morao da napiše da bi stvorio privid kako je to navodno nešto ozbiljno. Moram da vam skrenem pažnju, nezavisno od toga da li neko prati ovaj prenos ili ne prati ovaj prenos, od 2012. godine svi koji su na vlasti u Republici Srbiji oni su fazi monitoringa i skrininga. Znači, prijatelji iz Evropske unije vas posmatraju, a sada su u drugoj fazi da vas pregledaju, da ne zabrljate nešto.Mene nešto.Mene prosto zaprepašćuje činjenica da u uslovima egzita britanskog neko gura prst u oči tradicionalnim našim prijateljima, a drago mi je što napokon građani Republike Srbije shvataju gde se nalaze evrofanatici. Ko je preuzeo fenjer od Demokratske stranke i gde se nalazi poslednja linija odbrane Brisela? Poslednja linija odbrane Brisela nalazi se na Andrićevom vencu. Hvala.